Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili u pretince. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155., 157. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministar obrane, Berislav Rončević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Svojim aktivnim sudjelovanjem u mirovnim operacijama Republika Hrvatska znatno pridonosi naporima usmjerenim na kandidaturu za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, posebice ostvaruje svoj strateški cilj ulazak u NATO i Europsku uniju i u konačnici ostvaruje svoju obvezu suverene i odgovorne države u uspostavi, davanja pomoći uspostavi međunarodnog mira i sigurnosti diljem svijeta. Trenutno imamo angažiranih 36 pripadnika Oružanih snaga u 9 mirovnih misija i to 4 vojna promatrača u Etiopiji i Eritreji, 7 vojnih promatrača u Indiji i Pakistanu, 6 vojnih promatrača u Zapadnoj Sahari, 3 stožerna časnika u Liberiji, 3 stožerna časnika na Haitiju, 3 vojna promatrača u obali Bjelokosti, 4 vojna promatrača na Cipru, 2 vojna promatrača u Gruziji te 5 stožernih časnika u Sudanu. Hrvatski sabor donese odluku kojom se pripadnici Hrvatskih oružanih snaga upućuju u Mirovne misije UN-a uz mogućnost rotacije do 31. prosinca 2008. i to kako slijedi. Međunarodna mirovna misija UN-a u Nepalu do 5 pripadnika, u Libanonu do 6 pripadnika, Sjeraleoneu do 2 pripadnika, u Burundiju do 2 pripadnika i u Afganistanu do 2 pripadnika. Posebno napominjem ne radi se o međunarodnoj mirovnoj nego je posebna mirovna misija u nama u Afganistanu i tu predlažemo do 2 pripadnika. Nešto malo o svakoj pojedinoj mirovnoj misiji. Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Nepalu, UNMIN. Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1740 od siječnja 2007. uspostavljena je ova mirovna misija u Nepalu. Ovo je misija ograničenog fokusa i trajanja čiji mandat je nadgledanje i pomoć u provedbi aranžmana za polaganje oružja, nadgledanje provedbe primirja te tehnička pomoć i nadzor provedbe izbora koji bi se trebali održati tijekom 2007. godine. Pored navedenog, zadaća UNMIN-a bit će uska suradnja s razvojnim i humanitarnim agencijama UN-a koje su već prisutne na terenu. Misija će djelovati kao kombinirana vojno-civilna promatračka misija, a vojni promatrači neće nositi odore već će dužnost obnašati u civilnoj odjeći na kojoj će biti oznake UN-a. Poziv Republici Hrvatskoj da uputi vojne promatrače u ovu misiju ocjenjujemo priznanjem dosadašnjim hrvatskim angažmanom u mirovnim misijama UN-a te predlažemo uputiti do 5 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu, UNIFIL. Libanonska Vlada prihvatila je rezoluciju Vijeća sigurnosti 1701 12. kolovoza 2006. te je prekid vatre nastupio 14. kolovoza 2006. Nakon donošenja rezolucije zabilježeno je nekoliko manjih kršenja prekida vatre, no uglavnom se poštuje prekid vatre. Prema dostupnim informacijama Mirovna misija UNIFIL trenutno broji 12 tisuća 167 vojnika od čega većinu čine kopnene snage. Snage UNIFIL-a raspoređene su na prostoru između rijeke Litani i plave linije. Predlažemo uključivanje do 6 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji UNIFIL za koju je putem odjela za mirovne operacije UN-a u Republici Hrvatskoj upućen poziv za upućivanje jednog za sada stožernog časnika u zapovjedništvo Mirovne misije UNIFIL ali ovakvim širim određivanjem do 6 ostavio bi se fleksibilniji mogućnost odgovora na dodatne zahtjeve UN-a. Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Sjeraleoneju, UNIOSIL. Vijeće sigurnosti UN-a utemeljilo je u lipnju 98. godine promatračku misiju u Sjeraleoneju sa zadaćom nadgledanja i pružanja savjeta u provedbi razoružanja i ustrojavanju nacionalnih sigurnosnih snaga. Vijeće sigurnosti usvojilo je rezoluciju broj 1270 kojom je uspostavljena nova misija UNPSIL s osnovnom zadaćom pomoći Vladi Sjeraleonea pri provođenju odredbama mirovnog sporazuma iz Lome. Nakon ocjene da je situacija u Sjeraleoneju mirna i stabilna, misija je ugašena 31. prosinca 2005. godine. UNPSIL je ispunio većinu zadaća koju mu je dalo Vijeće sigurnosti. Asistirao je pri povratku više od pola milijuna izbjeglica. Pomagao je Vladi da povrati autoritet i uspostavi svoje urede. Obučavale su se tisuće policijskih službenika te obnovilo i izgradilo nekoliko desetaka policijskih stanica. stanica. Vijeće sigurnosti UN-a uspostavilo je novu Mirovnu misiju UNIOSIL usvajanjem rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a broj 1620 2005. utemeljeno je 1. siječnja 2006. godine. Mandat misije je pomoć Vladi Sierra Leonea učvršćivanju mira i izgradnji državnih institucija, osiguranje vladavine prava, poštivanje ljudskih prava, izgradnja sigurnosnog sektora i pomoći, poboljšanje transparentnosti te održavanje slobodnih poštenih izbora tijekom 2007. godine. Republika Hrvatska pozvana je nominirati za sada jednog časnika za vezu u free townu. Zadaća časnika za vezu koji djeluje u okviru odsjeka za civilnu policiju i vojnu pomoć bila bi pružanje savjeta, odnosno podnošenje izvješća čelniku ureda glede sigurnosnih pitanja, praćenje sigurnosnog stanja, održavanje veze s lokalnim snagama sigurnosti i drugim akterima poput posebnog suda za Siera Leone te međunarodnog, vojno-savjetodavnog i obučnog tima. Ova misija bila bi dragocjen izvor stjecanja iskustva i znanja hrvatskih časnika za sudjelovanje u mirovnim operacijama. Sudjelovanje u toj misiji predstavljao bi doprinos naporima Republike Hrvatske za postizanje …/Govornik u Vijeću sigurnosti UN-a, mandatu 2008./2009. godine. Mirovina misija Ujedinjenih naroda u Burundiju, Binup u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti 17, 19 utemeljeni UN-ov integracijski ured u Burundiju koji je započeo s djelovanjem 1. siječnja 2007. godine. Zadaća ureda je pružanje potpore Vladi Burundija u naporima za osiguranje održivog mira, stabilnosti i razvoja te u potpori i naporu na području sigurnosti, osiguranje ljudskih prava te provedbi reformi pravosuđa. Odjel za mirovne operacije UN-a pozvao je Republiku Hrvatsku nominirati jednog časnika u činu bojnika na dužnost vojnog savjetnika u vojno-savjetodavnom odjelu ove misije. Sudjelovanje pripadnika oružanih snaga bilo bi korisno posebice u kontekstu članstva Republike Hrvatske za izgradnju mira na čijem dnevnom redu se nalazi u Burundiji. Mirovina misija Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu UNAMA, misija UNAMA utemeljena je rezolucijom Vijeća sigurnosti 14,01 od 28. ožujka 2002. godine s mandatom osiguranja potpore procesima obnove i nacionalnog pomirenja. Misija je izrazito civilnog, nevojnog karaktera, mandat misije UNAMA sadržava 6 glavnih čimbenika i to osiguranje strategijskih savjeta vezanih za mirovni proces, osiguranje principa dobre vladavine, potpora Vladi Afganistana, promicanje ljudskih prava, osiguranje tehničke potpore, nastavak upravljanja UN-ovim aktivnostima na obnavljanju, rekonstrukciju, razvoju u suradnji s vlastima. Glavnina ureda smještena je u Kabulu, a diljem Afganistana raspoređeno je 8 regionalnih ureda i nekoliko odjeljenja. Pored toga djeluju i dva ureda za vezu od kojih je jedan smješten u Islamabadu, a drugi u Teheranu. Cilj misije je uspostaviti i razviti jake i održive institucije u Afganistanu, a krajnji cilj je osigurati da te institucije samostalno mogu obavljati predviđene zadaće. Prioriteti misije UNAMA uključuju i jačanje afganistanskih institucija i izgradnja nacionalnih administrativnih kapaciteta na svim razinama, uključujući razvoj institucija dobre vladavine prava i pravnog poretka te sigurnosti. Odjel za mirovine operacije UN-a pozvao je Republiku Hrvatsku da uputi jednog časnika u činu pukovnika na dužnost u misiju. Časnik bio obnašao dužnost u okviru vojno-savjetodavnog odjela čija je zadaća pružanje potpore provedbi reformi sigurnosnog sektora, izgradnji sigurnosnih kapaciteta i povjerenja te suradnji između afganistanskih i međunarodnih snaga sigurnosti te UNAME. Dužnost vojnog savjetnika je osiguranje stručnih savjeta i odgovarajućih analiza po vojnim pitanjima te da kroz praćenje, izvješćivanje, davanje savjeta i mentorstvo pruža proaktivnu potporu Vladi Afganistana i međunarodnim agencijama koje djeluju u okviru mandata misije UNAMA. Cjelokupna situacija u Afganistanu reflektira se isključivo na sigurnosno stanje u području Kabula i to zbog činjenice da su u glavnom gradu koncentrirani najznačajniji vojni objekti te objekti i tijela afganistanske Vlade i međunarodnih organizacija. Predlaže se ovom odlukom o ovlastiti Vlada da za svaku rotaciju utvrđuje trajanje rotacije, broj i organizacijsku strukturu pripadnika oružanih snaga te se obvezuje Ministarstvo obrane da nakon svake rotacije pripadnika oružanih snaga u ovim misijama izvijesti Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora o provedenoj rotaciji. Hvala lijepo na vašoj pažnji. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, uvaženi zastupnik Jarnjak. Poštovani gospodine dopredsjedniče, gospodine ministre. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 94. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Vlade Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske te je procijenio da je upućivanje pripadnika oružanih snaga RH u mirovine misije potrebno i

U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Velimir Pleša. Republika Hrvatska u cijelosti dijeli vrijednosti na kojima počivaju Sjevernoatlantski savez i Europska unija i organizacija Ujedinjenih naroda i predana je u nastavku poticanja razvoja mira, demokracije, slobode i zaštite ljudskih prava i gospodarskih stabilnosti. Republika Hrvatska je prošla transformaciju iz zemlje primateljice pomoći u zemlju koja daje aktivan doprinos razvoju mira, stabilnosti i sigurnosti. Republika Hrvatska sudjeluje u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda, izabrana je u organizacijski odbor UN-ove Komisije za izgradnju mira i kandidirala se na nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a u periodu od 2008. do 2009. godine. Sudjelovanje u mirovnim misijama navedeno je u strategiji nacionalnih sigurnosti i strategiji obrane kao jedan od načina hrvatskog doprinosa miru i sigurnosti u svijetu te jedan od partnerskih ciljeva Republike Hrvatske u sklopu provođenja postupka pristupanja u NATO kroz stupanje u map proces. Pripadnici oružanih snaga uskoro će proširiti mirovni angažman na još 5 misija UN-a. Predlaže se upućivanje pripadnika Hrvatske vojske u UN-ove operacije u Nepalu, Libanonu, Sierra Leoneu, Burundiju i Afganistanu i to tako da u njima sudjeluje do najviše 17 pripadnika. Do danas u operacijama te vrste angažirano je 36 pripadnika oružanih snaga. Preciznije, u Etiopiji i Eritreji u misiji UNE nalaze se 4 hrvatska vojna promatrača, u Indiji i Pakistanu ih imamo 7, 6 naših plavaca radi u zapadnoj Sahari u sklopu operacije MINURSO, 3 su hrvatska stožerna časnika u Liberiji, 2 na Haitiju, a 3 promatrača sudjeluju u misiji u Obali bjelokosti. Hrvatska ima svoje mirovnjake na Cipru, 4 promatrača u misiji UNICIP, u Gruziji 2 promatrača te u Sudanu gdje u misiji UNMIS radi 5 naših stožernih časnika. U prijedlogu ove nove odluke istaknuo bih kako je sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama UN-a u skladu sa strateškim opredjeljivanjem Hrvatske čime se naša zemlja svrstava među odgovorne članice međunarodne zajednice odnosno među države koje su spremne preuzeti dio tereta opće sigurnosti. Nova misija u Nepalu uspostavljena je krajem siječnja ove godine. Ograničenog je trajanja a u mandatu je nadgledanje i pomoć u provedbi aranžmana u predaji oružja te u provedbi izbora koji bi u toj zemlji trebali se održati tijekom ove godine. Misija će kao što je rekao ministar djelovati kao kombinirana civilno vojna promatračka operacija, a vojni promatrači neće nositi odore nego civilnu odjeću s posebnim oznakama UN-a. Ono što najviše zabrinjava kod ove misije po meni je slabo organizirana primarna medicinska zaštita zbog čega u Nepalu kod lokalnog stanovništva postoje kronične i infektivne bolesti. Putem odjela za mirovne operacije UN-a Hrvatska je dobila i poziv za uključivanje u operacije …/Govornik se ne razumije./… u Libanonu. Predlaže se i da naših 6 pripadnika Hrvatske vojske u ovoj operaciji sudjeluje gdje je Također je po ovom prijedlogu odluke vrlo vjerojatan i povratak naših mirovnjaka u Siera Leone, zemlju u koju smo 1999. godine prvi put uputili naše mirovne promatrače. Međutim, ta je misija ugašena 2005. No, tamo je UN uspostavio novu operaciju, a glavna je zadaća pomoć u učvršćivanju mira, izgradnji državnih institucija i provedbi izbora. I u Burundiju je misija novijeg datuma i uspostavljena je također 1. siječnja ove godine. A ured UN-a je već pozvao Hrvatsku da nominira jednog bojnika za dužnost vojnog savjetnika. I konačno, u Afganistanu djeluje UN-ova operacija za pomoć toj zemlji UNAMA a zadaća joj je osiguranje potpore procesima nacionalnog pomirenja. Hrvatskoj je i tu upućen poziv da i u tu misiju uputi jednog časnika i to u činu pukovnika koji bi obnašao dužnost vojnog savjetnika. Spomenuo sam da dolaze te nove misije. UN treba profesionalne postrojbe a Hrvatska ih ima i to je vrlo važno za sudjelovanje. Odluka o sudjelovanju u UN-ovim operacijama je nacionalna odluka koju donosi hrvatska vlast, ali siguran sam kako UN takve odluke dočekuje s dobrodošlicom. I zaključno, spomenuo bih da je prilikom svojedobnog posjeta indijskog brigadira …/Govornik se ne razumije./… zamjenika načelnice TESA koji je boravio u Hrvatskoj spomenuo, imao sam prilike posjetiti određeni broj misija i razgovarati s ljudima na terenu kao i s višim časnicima koji dolaze u New York. Sa sigurnošću vam mogu reći da je profesionalna reputacija hrvatskih vojnika vrlo visoka. Mislim da je postoji ni jedna misija, ni jedno mišljenje koje govori suprotno. Vašim vojnicima može se vjerovati u svakoj zadaći. Mislim da je ovo dovoljan razlog da podržimo ovu odluku i Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovakvu odluku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. materijalnu sasvim iscrpno i vrlo kvalitetno dato obrazloženje prijedloga ove odluke, dopustite da samo kažem nekoliko riječi. Prvo, podržat ću Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda. Drugo, bitna kvaliteta ove odluke koja nas može motivirati na to da ju podržimo jeste činjenica da se ovom odlukom dijelovi ili pojedini pripadnici naših Oružanih snaga šalju u mirovne misije radi održavanja a ne uspostavljanja mira. To znači, da zapravo stvaraju uvjet na legalne i legitimne civilne vlasti izabrane od naroda i građana u tim zemljama Nepal, Libanon, Siera Leone, Burundija i Afganistanu, praktički dobiju priliku i šansu da se ne samo konstituiraju nego i obavljaju svoj posao i da u tom poslu ne budu odmetani od različitih oblika zapravo i sadržaja i ometanja i uznemiravanja koje se mogu tretirati i kao oblici terorističkog djelovanja. Treće što bih htio naglasiti. Točno je rekao i kolega Pleša i u ime kluba HDZ-a. Ne samo da Republika Hrvatska ima iskustvo, ima i čvrstu volju da pomogne uzdržavanju mira, stabilnosti i sigurnosti u svijetu radi toga što takav mir i stabilnost i sigurnost u svijetu je zapravo preduvjet ukupnog napretka, ali isto tako i to je jamstvo i garancija da će biti i na našim prostorima, nego i zbog onog drugog razloga. Mi smo imali iskustvo kada smo došli u situaciju da je mir, sigurnost, stabilnost, teritorijalni integritet i naš suverenitet bio ugrožen i kada su nesebično predstavnici međunarodne zajednice odnosno pojedinih Vlada i država i naroda zapravo ne samo svojim civilnim, humanitarnim nego i vojnim komponentama pomogli da se održi mir, da se uspostavi mir i da se na kraju krajeva omogući hrvatskim vlastima i vojnim vlastima da uspostavi puni teritorijalni integritet, suverenitet nad svojim teritorijem. I na kraju krajeva uspostavi vladavinu prava i pravni poredak svoje zemlje i legalno izabrane …/Govornik Prema tome, imamo tu iskustvo. Imamo i osjećaj i potrebu shvatiti kako je važno pomoći drugima da u datom trenutku mogu održati mir, da u datom trenutku se da šansa miru, sigurnosti, stabilnosti i razvoju i da se zapravo spriječi ili preduprijedi mogući i daljnji nastavak oružanih sukoba te ratnih sukoba. Zbog svih tih razloga treba podržati ovu odluku i ne samo iz razloga što je to relativno mali broj naših vojnika, nego iz razloga što će isto tako ti naši vojnici ili djelatnici tamo moći steći nova znanja i iskustva, prenijeti u našu zemlju i na taj način nam omogućiti da kroz još jednu stepenicu brže ispunjavamo uvjete i standarde koji će našu zemlju približiti kompatibilnim točkama da i na ovom segmentu budemo ravnopravni sa svim onim drugim članicama, asocijacija kojima težimo, kojima želimo ući od partnerstva za mir pa preko programa sigurnosti i stabilnosti sve do NATO saveza i na kraju krajeva do Europske Europske unije, kao i u mnogim drugim asocijacijama već jesmo. Zbog svih tih razloga ja ću glasati i podržati ovu odluku. Hvala lijepa.